hitnog postupka. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Molim, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite.

Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Predstavnik predlagatelja Ante Žigman, državni tajnik Ministarstva financija. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi ispred Vlade Prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske komisije i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003.-2007. godina. Ono što je važno reći dakle da se radi o programu zajednice koji je namijenjen članicama Europske unije. Međutim, budući da je Hrvatska Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Hrvatske i Europske zajednice 2005. godine Hrvatskoj je omogućen status dakle da se ovim programom koristi također ravnopravno kao i sve zemlje članice Europske unije. Svrha ovakvih programa je prije svega dakle koordinacija između dakle djelatnika koji rade u hrvatskom poreznom sustavu i dakle djelatnika koji rade u istim, na istim poslovima u sustavu brža prilagodba, kvalitetnija prilagodba hrvatskog poreznog sustava prije pristupanja Europske unije se osigurava ovim memorandumom o razumijevanju između Europske Dakle aktivnosti koje se mogu financirati kroz program. Radi se dakle o organizaciji seminara stručnih razmjena, dakle da nam dođu stručnjaci ovdje iz Europske komisije i pomognu djelatnicima u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi da mogu kvalitetnije i bolje se pripreme za ulazak uniju. I naravno održavanje raznih seminara i stručnih radnih sastanaka između djelatnika Ministarstva financija i Europske komisije. Ministarstvo vanjskih poslova je dakle od 23. listopada 2006. godine temeljem članka 16. Zakona o izvršavanju međunarodnih ugovora dalo poticaj za pokretanje postupka potvrđivanja predmetnog memoranduma, budući da se doista radi o memorandumu koji je vrlo važan da stupi što prije na snagu kako bi tijekom 2007. godine mogli iskoristiti ta sredstva. Predloženo je dakle da se ovaj memorandum, odnosno ovaj Zakon o potvrđivanju memoranduma provede po hitnom postupku. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče zapravo javio sam se za oba memoranduma, od druge rasprave ću odustati. Jer hoću kazati nešto načelno pošto ćemo dobivati na klupe mnoštvo takvih memoranduma. Oni se objavljuju tu uvijek na izvornom jeziku, obično je to engleski. Prema tome, trebalo bi se načelno dogovoriti kako koristiti terminologiju u skladu sa hrvatskim Ustavom po sistemu inercije intelektualne, ako hoćete intelektualne lijenosti prihvaćen je kao tehnički pojam memorandum, iako ima dobar hrvatski pojam podsjetnik, a to je veći problem kad se odnosi na Customs za 2007. znači to su carine za 2007. godinu i za Fiscalis. naprosto, ja ne znam zašto se to tako podanički radi na uništavanju vlastitog jezika, pogotovo stručnog jezika. Znate ja radim u jednoj profesiji koja je praktički tako terminologijski siromašna i zdravstvena ekonomika i medicinska sociologija. Ako bi se išlo po ovakvoj logici da se samo usvajaju … /Govornik se ne razumije./ … tuđice mi praktički ne bi imali mogućnost razvijanja vlastitog stručnog jezika. Sudbina je malih perifernih jezika svugdje u svijetu da ste otuđeni na izumiranje. Postoji mnoštvo projekcija razvoja jezika oko 2020., 2100. i i u tim projekcijama hrvatski jezik će biti jedan od najugroženijih europskih jezika. Prema tome, na tom području mora se napraviti veliki napor, znači da se koristi kad je god to moguće ako se ne radi o skraćenicama kao što je slučaj sa CARDS-om, ali ako se radi ovdje o carinama, o Customs onda se može koristiti hrvatski pojam, carina 2007., umjesto memoranduma podsjetnik i da se to o tome ovaj Visoki dom izjasni. Ja znam da izvršna vlast nas stalno ponižava na ovaj ili onaj način. Međutim trebalo bi naprosto jedan put kazati dosta. Na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav mi smo nekoliko puta očito bez ikakvog efekta apelirali na predlagače zakona, na državnu administraciju da u tom pogledu nešto napravi. Sad ćemo dobiti za par dana Zakon o azilu. Ustav govori o utočištu. Opet dobivamo Zakon o azilu. Imate čak i protuustavnost nazivlja toga. I konačno kad je u pitanju sama suština zakona ja bih htio vidjeti kako je na području koja sada se sve češće nažalost zove područje zapadnog Balkana kakav je kost i benefit kod drugih država, znači koliko oni naplaćuju od od ovih članarina koje moramo plaćati. Nisu to velike članarine. U ovom jednom slučaju mislim 90 tisuća eura, u drugom slučaju je 75 tisuća eura. Nisu velike, ali naš predsjednik Sabora koji je vrlo štedljiv čovjek zna da i 20 tisuća eura nije mali novac, pogotovo ako se može sve naplatiti iz CARDS-a. Eto hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala.